sa dnevnim redom i prelazimo na točku - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 807 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. POslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. POslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zoran Šikić državni tajnik u Ministarstvu kulture. Izvolite. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vezano za poglavlja 23 - Pravosuđe i temeljna prava predviđeno je usklađivanje odredbi Zakona sa Zakonom o općem upravnom upravnom postupku . Sukladno tome Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara brisane su odredbe koje su uređene Zakonom o općem upravnom postupku, a odnose se na rokove za donošenje, omogućivanje provedbe očevida, te izvršenje nenovčanih obveza putem trećih osoba. Na ovaj način zakonski tekst se rasterećuje odredbi koje su uređene novim Zakonom o općem upravnom postupku na jedinstven i opći način za sve stranke u postupku. Nadalje, predloženim izmjenama i dopunama zakona propisuje se da će žalbe protiv rješenja donesenih u upravnom postupku po ovom zakonu rješavati Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu kulture koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od 4 godine. Osnivanjem povjerenstva koje će odlučivati u drugom stupnju osigurava se stručna i pravna kontrola, prvostupanjskih odluka nadležnih prvostupanjskih tijela, a u postupku koji je transparentan i pravovremen. Nadalje, vezano za prijedlog amandmana Odbora za zakonodavstvo u ime predlagatelja prihvaćamo taj amandman, a tiče se spomeničke rente odnosno uloženih žalbi na prvostupanjska rješenja obzirom da je prethodno postupanje u drugom stupnju bilo vezano na Zakon o komunalnom gospodarstvu. Obzirom da je izmjenama i dopunama zakona ta odredba toga zakona brisana ovdje se propisuje ovim amandmanom direktno postupanje na način da se protiv prvostupanjskih rješenja jedinica lokalne samouprave može podnijeti žalbe upravnom tijelu jedinca područne odnosno regionalne samouprave, a kada je u pitanju postupanju po rješenjima Grada Zagreba žalba se podnosi Ministarstvu kulture. Dakle, zaključujem da predlagatelj prihvaća ovaj amandman. Ja vas molim da podržite ovaj prijedlog zakona u hitnom postupku, a vezano za usklađivanjem sa poglavljem 23 - Pravosuđe i temeljna prava. Hvala lijepo. lijepo uvaženom gospodinu Šikiću. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Ako

prelazimo na raspravu po klubovima. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi kolega zastupnik Božo Biškupić. Izvolite, kolega Biškupić. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara je zakon o baštini, o čuvanju narodnosne memorije jer njegov sadržaj govori ne samo o materijalnim i kulturnim dobrima već i o nematerijalnima, o fenomenima narodnog stvaralaštva, o stvaranim i čuvanim kroz stoljeća. Kulturna baština za svaki narod, a posebno za hrvatski narod je važna odrednica za očuvanje narodnosnog bića, posebno u vrijeme globalizacije. Kulturna baština, materijalna i nematerijalna, zajedničko je bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njena zaštita jedan je od važnih čimbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnog identiteta svake države i svakoga naroda. Ministarstvo kulture razvija mehanizme i uspostavlja mjere zaštite s ciljem osiguranja njene održivosti što podrazumijeva identificiranje, dokumentiranje i istraživanje, održavanje, zaštitu i korištenje kao i promicanje vrijednosti kulturne baštine. Kulturnu baštinu čine i pokretna i nepokretna kulturna dobra, od umjetničkog, povijesnog, paleontološkog, arheološkog, antropološkog i znanstvenog značenja, kao i dokumentacija i bibliografska baština i zgrade odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima. Kulturna baština su i arheološka nalazišta i arheološke zone, kulturni krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj nazočnosti u prostoru te nematerijalni oblici kulturne baštine i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti. Vrijednost kulturne baštine prepoznajemo kao starosne, povijesne, kulturne, umjetničke i autentične. Zaštitom i očuvanjem kulturne baštine osigurava se postojanost kulturnih vrijednosti, kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju, stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg života u europskom okruženju. Treba možda već na samom početku kazati da je naš zakon kojeg eto prijedlog o izmjenama o kojima danas raspravljamo ustvari bio jedan od najmodernijih zakona prije 2000. godine kad je donesen '99. jer je zakon već onda anticipirao ustvari cijeli ovaj segment koji je UNESCO 2003., 2004.godine tek u Kyotu uvrstio ustvari fenomen nematerijalnog kulturnog stvaralaštva. U mjere zaštite i očuvanja baštine spadaju upravni i drugi poslovi koji se odnose na istraživanje, na proučavanje, praćenje i evidentiranje, dokumentiranje i pomicanje kulturne baštine, središnju informacijsku dokumentacijsku službu, utvrđivanje i svojstva zaštićenih kulturnih dobara, propisivanjem mjerila za utvrđenje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske kao i skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine, osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova, djelatnosti zaštite kulturne baštine, ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine. Ustvari, zbog važnosti zaštite i očuvanja kulturne baštine dio je strategije vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine i oni se odnose na reviziju i na objavu cjelovitog registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, na istraživanje i dokumentiranje i inventarizaciju kulturnih dobara, na razvoj cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kao i na sustavno praćenje stanja kulturnih dobara. U završnoj fazi je izrada strategije zaštite očuvanja i gospodarsko korištenje kulturne baštine 2011.-2015. Naime, svijest o tome još uvijek nije dovoljno razvijene koliko je značajna kulturna baštine i u turističkom gospodarstvu i uopće u gospodarstvu naroda i gospodarstvu države. Prema tome, i na tome treba još uvijek dosta poraditi. Ovim predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara propisuje se da će žalbe protiv prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonski određenom upravnom postupku rješavati i povjerenstvo za žalbe. To povjerenstvo pri Ministarstvu kulture imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od 4 godine. Povjerenstvo je stručno tijelo sastavljeno od iskusnih stručnjaka, konzervatorske djelatnosti, različitih profesija. To su povjesničari umjetnosti, arhitekti, etnolozi, arheolozi, pravnici i drugi koji su stalni članovi, a njihov je zadatak ocjenjivati ispravnost stručnih rješenja s aspekta svoje profesije, a prema odredbama važećih zakonskih propisa. Ovisno o predmetu upravnog postupka u radu povjerenstva sudjeluju i stručnjaci drugih struka, npr. građevinari, urbanisti, planeri, kemičari, biolozi i drugi. Osnivanjem povjerenstva koje će odlučivati u drugom stupnju osigurava se stručna i pravna kontrola prvostupanjskih odluka nadležnih prvostupanjskih tijela u postupku koji je transparentan i pravovremen. Prema tome, zaključak je da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati izmjene ovog zakona jer držimo da će predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara osigurat učinkovitiju provedbu mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara u zakonom propisanom postupku, preuzimanje odgovornosti od strane nadležnih konzervatorskih tijela i ostalih zainteresiranih investitora, korisnika ili vlasnika te onemogućiti kršenje zakonskih odredbi. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Vi ste na redu kolega Šetić za pojedinačnu raspravu jer više klubova nema.

Neću ni ja dužiti već ću reći da podržavam donošenje ovog zakona, tim više što je vezano uz postupak pristupanja Republike Hrvatske usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije kao jedna od mjera u poglavlju 23.-Pravosuđe i temeljna prava predviđena je analiza usklađenosti odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Tako da gledajući ovaj zakon, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara brisane su odredbe koje su uređene Zakonom o općem upravnom postupku, a odnose se na rokove za donošenje rješenja, omogućavanje provedbe očevida te izvršenje nenovčanih obveza putem trećih osoba. Isto tako, na ovaj način zakonski tekst se rasterećuje odredbi koje su uređene novim Zakonom o općem upravnom postupku na jedinstven i opći način za sve stranke u postupku. S obzirom da Zakon o općem upravnom postupku predviđa mogućnost donošenja rješenja bez prethodnog izjašnjavanja stranke. Ovaj zakon propisuje u kojim slučajevima je to moguće učiniti kao što je utvrđivanje preventivne zaštite, utvrđivanje svojstva kulturnog dobra, privremena obustava radova, te u slučajevima obavljanja inspekcijskog nadzora. Na ovaj način osigurava se brzo i učinkovito postupanje nadležnog tijela konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, odnosno Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Posebno u slučajevima kada je kulturno dobro neposredno ugroženo ili kad je potrebno poduzeti mjere radi njegovog nezakonitog iznošenja iz Republike Hrvatske. Predloženim izmjenama i dopunama zakona propisuje se da će žalbe protiv rješenja donesenih u upravnom postupku po ovom zakonu rješavati Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu kulture koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od 4 godine. Osnivanjem povjerenstva koje će odlučivati u drugom stupnju osigurava se stručna i pravna kontrola prvostupanjskih odluka, nadležnih prvostupanjskih tijela, a u postupku koji je transparentan i pravovremen. Također, želim izjasniti se prekršajnim odredbama propisuje se da će se fizičkoj i pravnoj osobi koja počini prekršaj u obavljanju arheoloških i podvodnih arheoloških iskopavanja, istraživanja izreći mjera zabrane obavljanja djelatnosti i dijelova djelatnosti u trajanju do jedne godine ako je počinjeni prekršaj naročito težak. Znate da ovakvih slučaja u nas često ima. Ovom odredbom sprječava se ponavljanje prekršaja od strane osoba koje djelatnost obavljaju na način da je nepridržavanje propisa prihvatljivo ponašanje. I želim još samo reći da donošenjem predloženog zakona obavit će se dodatno usklađivanje Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara sa Zakonom o općem upravnom postupku, te poboljšanje određenih odredbi

Hvala Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara "Narodne novine" 69 iz devedesete, 151 iz 2003., 157 također iz 2003. te dva ispravka u 2009. i 2010. godini uređuju se vrste kulturnih dobara, uspostavljanje zaštite nad kulturnim dobrima, obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, koncesije i koncesijska odobrenja na kulturnim dobrima, mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, obavljanju upravnih, inspekcijskih poslova, rad i djelokrug Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, financiranje zaštite i očuvanje kulturnih dobara kao i druga pitanja vezana za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Vezano uz postupak pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te usklađivanje propisa Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije kao i jedne od mjerila u poglavlju 23. – Pravosuđe i temeljna prava predviđena je analiza usklađenosti odredbi zakona s odredbama Zakona o općem upravnom postupku "Narodne novine" 47 iz 2009. godine. Donošenjem ovog zakona obavit će se dodatno usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku, te poboljšanje odredbi zakona radi učinkovitije primjene zakona u praksi. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Drugih prijava nemamo. tome, ja zaključujem raspravu. Predlagatelj kaže da nije bilo ništa sporno što bi trebao dodatno pojašnjavati, pa se i on ne javlja. I zato ja i zaključujem ovu točku. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.